Продължаваме заседанието. Предстои Доклад на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, госпожо Александрова.

и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На свое заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката госпожа Лилия Иванова – заместник-министър, госпожа Татяна Петрова – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика“, и госпожа Катерина Ненова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Иванова, която посочи, че със Законопроекта се предлага да се ратифицира Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави членки, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел. Тя отбеляза, че преговорите между Канада и Европейския съюз са водени в периода от май 2009 г. до септември 2014 г., като краят им е обявен на срещата на високо равнище на 26 септември 2014 г. и допълни, че Споразумението е одобрено с решение на Министерския съвет на 24 октомври 2014 г. Заместник-министърът посочи, че разпоредбите уреждат правилата за търговия между Европейския съюз и Канада и обхващат търговията със стоки и услуги, защитата на интелектуалната собственост, обществените поръчки, правилата за произход, защитата на инвестициите, разрешаването на спорове и други. В Споразумението се съдържат гаранции за защита на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда, здравето и безопасността на потребителите. Предвижда се пълно премахване на митата за 99 на сто от тарифните номера, като за млечните продукти се въвеждат тарифни квоти, а по отношение на пилешкото и пуешкото месо, яйцата и яйчните продукти митата се запазват. Насърчава се устойчивата употреба и търговия с природни ресурси, като дървесина и рибни продукти, насърчават се търговските и инвестиционните практики и схеми, както и екологичното етикетиране. етикетиране. Госпожа Иванова акцентира върху предоставения със Споразумението достъп на страните от Европейския съюз до канадския пазар на обществени поръчки и допълни, че Канада за първи път отваря провинциите, териториите и общините си за чуждестранен партньор. Тя посочи, че Споразумението дава абсолютна свобода на отделните държави членки да въведат в националното си законодателство по-силни регулации в чувствителните сфери като социалната сфера, околната среда, защитата на качеството и безопасността на храните. Създава се независим, безпристрастен и постоянен арбитражен съд, чийто членове ще се определят от страните по Споразумението, като е предвиден и апелативен механизъм. Предвиждат се и процедури за разрешаването на спорове, основани на правителствени консултации, както и механизъм за преглед от независима трета страна с участие на експерти. Споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г., като обхваща всички разпоредби, освен тези, свързани със защитата на инвестициите, уреждането на спорове между инвеститор и държава, и разпоредбите по отношение на защитата на интелектуалната собственост, заетостта и опазването на околната среда, които попадат под националната компетентност на държавите – членки на Европейския съюз. Разпоредбите на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение, оставащи извън временното му прилагане, ще влязат в сила след ратифицирането на Споразумението от Народното събрание на В дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Хамид Хамид. Господин Зарков отбеляза, че с Решение № 7 от 17 април 2018 г. Конституционният съд дава яснота по отношение на смесените споразумения от типа на СЕТА, въздействието им върху българското законодателство, същността на временното прилагане и ролята на ратификацията им. Той изрази мнение, че България не може да се откаже от правото си да създава правила в социалната сфера и защитата на околната среда, и допълни, че непрекъснатата либерализация води към социална и екологична катастрофа. Във връзка с въпрос на господин Хамид относно усилията на България в преговорите по споразумението беше разяснена съгласувателната процедура между всички заинтересовани страни в България. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври

„ДОКЛАД по Законопроекта за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет

и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на на отдел в дирекция „Външноикономическа политика“ от Министерството на икономиката, който представи Законопроекта за ратифициране. Господин Стоянов представи Законопроекта, като посочи, че преговорите между Европейския съюз (ЕС) и Канада за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение се проведоха в периода от май 2009 г. до септември 2014 г. Краят бе обявен на срещата на високо равнище между ЕС и Канада в Отава на 26 септември

Този процес продължава до юли 2016 г., когато Европейската комисия представя официално на Съвета на Европейския съюз Споразумението и предложения за решения за подписване, временно прилагане и сключване на Споразумението. В хода на преговорите Република България положи всички усилия за защита на националния интерес и за гарантиране и запазване на високите стандарти и правила по отношение на защитата на потребителите, на трудещите се и на националната икономика. Особена важност в контекста на преговорите, по специално по предоставянето на услуги чрез присъствието на физически лица, имаше визовият въпрос, тъй като само българските и румънските граждани бяха обект на визов режим от страна на Канада. Въпросът бе поставян многократно в хода на преговорите. Споразумението се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между Европейския съюз и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и други. В Споразумението се съдържат гаранции, че икономическите ползи няма да бъдат постигнати за сметка на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда или здравето и безопасността на потребителите. По оценка на Европейската комисия

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги. Това несъмнено дава нови възможности за българските доставчици на услуги, имайки предвид, че досега те се ползваха с нивото на достъп, обвързано от Канада в Всеобхватното икономическо и търговско споразумение съдържа съществени ангажименти и разпоредби по отношение на: ангажименти към международни стандарти и споразумения – потвърждаване на ангажиментите към Международната организация по труда; гарантиране правото на всяка от страните да регулира области, свързани с трудова заетост и околна среда; гарантиране, че стандартите относно заетостта и опазването на околната среда не са използвани за ограничаване на търговията или за либерализиране на националните режими за заетост и и околна среда, така че да представляват непозволено стимулиране на търговия и инвестиции; ангажименти за насърчаване на устойчива употреба и търговия с природни ресурси, като дървесина и рибни продукти; насърчаване на търговски и инвестиционни практики практики и схеми в подкрепа на устойчивото развитие, като Корпоративната социална отговорност, екологично етикиране и справедлива търговия; засилен мониторинг и висока степен на прозрачност, включително участие на гражданското общество; процедури за разрешаване на спорове, основани на правителствени консултации, и механизъм за преглед от независима независима трета страна с участието на експерти, чиито доклади са публични. В дискусията взеха участие народните представители Хасан Адемов, Георги Гьоков, Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева, Милко Недялков, Николай Иванов и Александър Сиди. Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ изразиха категоричното си несъгласие със Законопроекта и посочиха, че няма да го подкрепят, като отбелязаха, че Споразумението накърнява интересите на хората на наемния труд и правата на работниците не са достатъчно защитени, нарушава приоритета на публичните интереси и негативно се отразява на националната икономика на страната. Народният представител Александър Сиди отбеляза, че са съгласни с редица от критиките и групата на „Обединени патриоти“ ще се въздържи от подкрепа на Законопроекта. Ваня Григорова – икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“, отбеляза, че Споразумението представлява заплаха за малкия и среден бизнес, заплаха за гражданите и работещите и представлява сериозна намеса в правото на българските граждани да се самоуправляват. В отговор на поставените въпроси представителите на Министерството на икономиката посочиха, че Споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г., като според одобреното от Съвета на Европейския съюз решение за временно прилагане обхваща всички разпоредби, освен тези, свързани със защита на инвестициите, уреждането на спорове между инвеститор и държава, и разпоредби по отношение на защитата на интелектуалната собственост, заетостта и опазването на околната среда, които попадат под национална компетентност на държавите – членки на Европейския съюз. Разпоредбите, оставащи извън временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение, ще влязат в сила след ратифицирането на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение споразумение от Народното събрание на Република България. Някои държави членки вече са ратифицирали Споразумението – Австрия, Дания, Естония, Испания, Литва, Латвия, Малта, Португалия, Хърватска, Швеция, Финландия, Чехия и Обединено кралство, а други са в процес на ратификация. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 10 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна,

„ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите относно Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На редовно заседание, проведено на 5 септември 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката: господин Лъчезар Борисов – заместник-министър, госпожа Руслана Стоянова – началник-отдел „Световна търговска организация и други международни икономически отношения“, и госпожа Татяна Петрова – държавен експерт в отдел „Световна търговска организация и други международни икономически отношения“. Законопроектът беше представен от заместник-министър Лъчезар Борисов, който посочи, че Споразумението между Канада и Европейския съюз ще насърчи и подобри търговско-икономическите връзки между България и Канада. В изказването си господин Борисов акцентира върху темите, свързани с околната среда. Споразумението съдържа разпоредби, които разглеждат ефекта от търговията и инвестициите между Европейския съюз и Канада в тази сфера. Предвиждат се едни от най-високите стандарти за сътрудничество и насърчаване на многостранните усилия за опазване на околната среда. Възприет е принципът, че дори и да не са налице неопровержими научни доказателства за ефекта от дадена икономическа дейност върху околната среда, страните по Споразумението могат да приемат мерки, с които да ограничават определени дейности при наличие на притеснение относно екологичния им ефект. Приложен е така нареченият принцип на предпазливостта, който представлява управление на риска за околната среда и човека на ранен етап, преди нанасянето на вреди. Освен това Споразумението няма да наложи промяна на законодателството относно генетично модифицираните организми и няма да отвори пазара на Европейския съюз за ГМО продукти. Запазва се законодателството на Европейския съюз относно безопасността на храните и ГМО, включително оценката на безопасността на храните. В този смисъл няма да се промени и националната политика на страната ни по отношение на този вид продукти, включително съществуващите забрани в нашия Закон за генетично модифицирани организми. В последвалата дискусия народният представител господин Атанас Костадинов коментира сроковете за ратифициране и дали не е подходящо Споразумението да се подложи на по-широко обсъждане, предвид факта, че на Европейската комисия това е отнело 9 години. Господин Лъчезар Борисов поясни, че са положени всички усилия за защита на националните интереси и към момента няма спорни въпроси. Председателят на Комисията госпожа Ивелина Василева благодари за обстойното представяне на Споразумението и ясното разяснение, че няма да се отвори пазарът за продукти, съдържащи ГМО, каквото притеснение беше изразено от българската общественост. Споразумението предвижда стриктно спазване на националното законодателство, където България има наложена забрана от 2010 г. След проведената дискусия и гласуване, Комисията по околната среда и водите, с 12 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържал се”, подкрепи проекта за решение и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“ Благодаря.

относно Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 17 юли 2019 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На заседанието присъстваха: господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката, господин Данаил Чакъров – директор на дирекция „Международно право и право на Европейския съюз” в Министерството на външните работи. Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова, която посочи, че преговорите между Европейския съюз и Канада за Всеобхватното икономическо и търговско споразумение са проведени в периода от май 2009 г. до септември 2014 г. Краят им е обявен на срещата на високо равнище между Европейския съюз и Канада в Отава на 26 септември 2014 г., след което текстът е подложен на процедури за правен преглед и превод на всички официални езици на Европейския Този процес продължава до юли 2016 г., когато Европейската комисия представя официално на Съвета на Европейския съюз Споразумението и предложения за решения за подписване, временно прилагане и сключване на Споразумението.

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение е от споделена компетентност, което означава, че държавите – членки на Европейския съюз, са страни по него и следва да го одобрят в съответствие със своите вътрешни изисквания и процедури. Госпожа Иванова поясни, че Споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г., с изключение на разпоредбите, свързани със защита на инвестициите, уреждането на спорове между инвеститор и държава, и разпоредби по отношение на защитата на интелектуалната собственост, заетостта и опазването на околната среда, които попадат под национална компетентност на държавите – членки на Европейския съюз. Разпоредбите, оставащи извън временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение, ще влязат в сила след ратифицирането му от Народното събрание на Споразумението включва разпоредби, които уреждат правилата за търговия със стоки и услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби. Предвидени са ясни гаранции, че икономическите ползи няма да бъдат постигнати за сметка на основните права, социални стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда и здравето и безопасността на потребителите. Предвижда се пълно премахване на митата за 99% от тарифните номера до седем години, като за 98% либерализацията е незабавна още по време на временното действие на Споразумението. В допълнение към тарифната тарифната либерализация е договорено опростяване на митнически правила и процедури, както и правила за произход, чрез които износът на български стоки в Канада ще бъде улеснен. Предвижда се след влизане в сила на Споразумението, Канада да премахне 91% от митата за селскостопански продукти. Госпожа Иванова подчерта, че по отношение на търговията с услуги и инвестиции Споразумението е най-амбициозното търговско споразумение на Европейския съюз, респективно на България с трета страна, което дава нови възможности за българските доставчици на услуги. След представянето на Законопроекта се състоя дискусия, в която взеха участие народните представители Станислав Иванов и Лало Кирилов. Бяха поставени въпроси за ползите от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение в областта на транспорта и информационните технологии. Госпожа Лилия Иванова изтъкна, че в резултат на Споразумението е нараснал износът на услуги за Канада, разпределени в четири основни сектора – транспорт, информационни и комуникационни технологии, бизнес услуги и пътувания. По отношение на морския транспорт господин Данаил Чакъров подчерта, че Канада e либерализирала достъпа до пазара за преместване на празни контейнери на плавателни съдове в нейни води, както и отворените каботажи към основните пристанища в Канада, които представляват основен икономически интерес за операторите от Европейския съюз. Предоставени са значителни предимства за предприятията от страните – членки на Европейския съюз, и в сектор „Телекомуникации“. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ташков. Следва Докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Иванов, за да представите Доклада.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.

както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в това число да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношения не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но и по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други. Споразумението се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между Европейския съюз и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и други. В Споразумението се съдържат гаранции, че икономическите ползи няма да бъдат постигнати за сметка на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда или здравето и безопасността на потребителите. Канада ще премахне митата за 91 на сто от селскостопанските продукти при влизането в сила на Споразумението. След седем години ще бъдат премахнати още 0,6 от митата за тази група продукти. Останалите селскостопански стоки са чувствителни и ще подлежат на тарифни квоти (млечни продукти) или въобще няма да бъдат либерализирани (пилешко и пуешко месо, яйца и яйчни продукти). Почти всички мита за преработени селскостопански продукти ще бъдат премахнати, от което индустрията в Европейския съюз се очаква да има значителни печалби. Споразумението предоставя изключителен достъп до канадския пазар на обществени поръчки за Европейския съюз. За първи път Канада отваря провинциите, териториите и общините си за чуждестранен партньор, и то доста над обвързаното в рамките на Споразумението за държавни поръчки в Световната Важно е да се отбележи, че двустранната търговия между България и Канада е със сравнително малки размери. От началото на настоящото десетилетие българският износ за Канада се характеризира с относително стабилна стокова структура, в която водещи са стоки като: руди на благородни метали; ламарини, листове и ленти от мед; хлебарски и сладкарски продукти; медикаменти; препарати, използвани за храна на животни; облекла; двигатели и електрически акумулатори. В структурата на вноса от Канада водещо е мястото на медните руди и техните концентрати, чийто относителен дял доскоро надхвърляше 50%, следвани от зеленчуците със сухи бобови чушки, ракообразните, както и електрическите апарати за сигнализация. От друга страна, с оглед на развитието на българската икономика и нивото на конкурентоспособност на българския износ се очаква увеличаване на износа на стоки, при чието търгуване на канадския пазар към момента се срещат затруднения. Основните сектори, в които се очаква потенциален ръст на износа, са леката промишленост (текстил и облекла), хранително-вкусовата промишленост, машини и електрическо оборудване, оптични и медицински инструменти, химически и фармацевтични продукти и други неселскостопански стоки за бита. В заключение трябва да бъде отбелязано, че всяка държава – членка на Европейския съюз, следва да одобри Споразумението според собствените си процедури и правила (ратифициране или други), след което Съветът на Европейския съюз следва да приеме решение за сключване на Споразумението. За вземане на това решение е необходимо Европейският парламент да даде съгласие за сключване на Споразумението. На 15 февруари 2017 г. Европейският парламент одобри сключването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада. Държави членки, които вече са ратифицирали Споразумението, са: Австрия, Дания, Естония, Испания, Литва, Латвия, Малта, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Чехия и Обединеното кралство. Очаква се Франция да го ратифицира на 17 юли тази година. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17,

След това ще преминем към разискванията. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На редовно заседание, проведено на 25 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада се очаква да насърчи и подобри търговско икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в това число да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношения не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но и по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други. Споразумението се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между Европейския съюз и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и други. В Споразумението се съдържат гаранции, че икономическите ползи няма да бъдат постигнати за сметка на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда или здравето и безопасността на потребителите. Споразумението създава условия икономическата дейност да се извършва в рамките на ясна и прозрачна регулация от страна на държавните органи, като в същото време правото на регулиране в обществен интерес е поставено като негов основен принцип. Европейският съюз и Канада запазват способността си за постигане на легитимни обществени цели в области, като общественото здраве, безопасността, околната среда, обществения морал и насърчаването и защитата на културното многообразие. Споразумението се различава от традиционния подход за разрешаване на спорове между инвеститор и държава, като създава независим, безпристрастен и постоянен инвестиционен съд. Членовете на този арбитраж няма да бъдат назначавани от инвеститорите при спор, а от страните по Споразумението, тоест правителството на Канада, Европейския съюз и правителствата на държавите членки. Определят се стриктни етични правила за тези членове, които осигуряват тяхната безпристрастност и независимост, чрез Кодекс за поведението на членовете на Арбитражния съд. Другият основен елемент на новия механизъм е, че за първи път се включва апелативен механизъм. Споразумението предвижда участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове, което налага Народното събрание да го ратифицира със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 10 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Илиева. С това приключихме представянето на докладите и преминаваме към разисквания по Законопроекта. Пръв заяви изказване господин Шопов. Заповядайте, господин Шопов, за изказване.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, на пръв поглед банална, рутинна ратификация, но не е така – изключително важен акт, който ни предстои да приемем или да не приемем. И тук трябваше да има поне няколко уважаеми господа министри, които да си кажат някои неща. За много от хората, които са първи мандат в Народното събрание, темата е нова. Не е нова обаче за нас, които сме отдавна в парламента, и това е бедата с някои хора, с нас, че знаем за какво става дума. Ние от „Атака“ от 2009 г., когато започнаха преговорите, предупреждавахме за зловредното значение и ползите от този договор, който тогава се подготвяше. Мина доста време оттогава и сега спокойно можем да отчетем колко прави сме били, как и други политически сили, а и народни представители, идват на нашето, защото винаги така става, както Ви е известно.

Канада, тоест по СЕТА, преговорите приключиха с това споразумение, което стои пред нас. Това стана с претъркулване бих казал, едвам-едвам, накрая на времето на неолибералната епоха. Със Съединените щати обаче, слава богу, не се получи. И не се получи, защото във Вашингтон дойде президентът Тръмп, който отрече някои принципи на взаимоотношения между страните. Той заяви, че Съединените щати за в бъдеще, както е в момента, ще сключват двустранни споразумения, а не така, както по неолиберално беше един глобален свят и ние, тоест те – хегемонът, ще диктува условията и ще налага правила, които на тях са им изгодни. Ето това е разликата. Това е малко успокоение, че със Съединените щати не се получи, не стана, че не се е състояла такава ратификация в момента и с тях. На всички е известно, целият свят знае, че северноамериканската икономика е толкова свързана, че много от нещата, които ще се промъкват, ще минават, ще се инфилтрират

на нас ни е възложено от Брюксел, от тези среди, които искат Споразумението да мине, да бъде ратифицирано, просто да го ратифицираме и то да влезе в сила, защото трябва всички страни от Европейския съюз да го ратифицират. Аз виждам какви са нагласите за нас в България то да мине. Но се надявам на други страни, в които отпорът срещу неолибералните процеси: икономика, начин на мислене и политика, да вземат връх и други държави да спрат това вредно за целия Европейски съюз Споразумение. Много можем да говорим в конкретика. Неслучайно комисиите се опитаха с докладите да ни успокоят, че няма да минат в България ГМО. Не могат да не минат, колеги, а така са устроени нещата, правилата, храните в Северна Америка, че е невъзможно да устоим с нашето решение, което сме гласували срещу ГМО продуктите. Те ще бъдат по такъв начин скрити, манипулирани, внесени, покрити, че няма начин това да не ни засегне. Другият аспект – за социалните въпроси. Тук не са само социални, тук става въпрос за права, както ги наричат, свободи, неолиберални. Считайте, че ще има много джендърски моменти, елементи, които ще бъдат наложени и вкарани в нашето общество, защото така правят неолибералите. Под благовидни поводи, по причина за реглажи, които са необходими, дори и ползи за определени страни и икономики, се вкарват неминуемо такива елементи, които няма начин да ни подминат и няма начин да не ни ударят. Това е така, защото, както е известно, международните договори, какъвто е този, имат предимство пред вътрешното право. И тук този арбитраж, който се създава, и други правила – тук нещата са подобни и

джендърски неолиберални правила, разпоредби елегантно, леко, незабележимо се включват в местното право на всяка една от държавите, каквито бяха опитите с Конвенцията за бежанците – спомняте си, едва успяхме да удържим този фронт. Накрая ще завърша с това. Въпросното Споразумение има силно идеологическо значение. То е една от лебедовите песни на неолиберализма, последни опити неолиберализмът да влезе в Европа, да успее да влезе в законодателствата на европейските страни, там, където не може по друг начин, по този начин. В Канада продължават като част от империята на англосакса – тази страна, която е една от петте страни на англосакса, на тази империя, продължават да управляват и да държат властта откровени неолиберални кръгове и среди, които скоро няма да си идат в тази страна от власт. Малко утешение за нас е отпадането на визите с държавата Канада. Ние от „Атака“ винаги сме гледали на отпадането на визите и свободното право хората да пътуват по света като неотменимо и изконно тяхно право, а не на на отстъпки, на добра воля на определени среди, което те търгуват срещу получаването на дивиденти, на ползи. И за нас това, което широко се разпространява като много голямо достижение, е малка победа, малко утешение. Ние от „Атака“ няма да подкрепим това споразумение, каквато е и нашата трайна позиция поне от десет години досега при всички случаи, при които темата е била поставяна, разисквана, коментирана в тази насока. Ние сме правили и в предишни парламенти изказвания от парламентарната трибуна. В нашата партийна телевизия – телевизия „Алфа“, също сме изказвали своето становище. Призовавам залата да се вземе в ръце и да не подкрепи въпросното Споразумение. Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Почти изчерпахте времето на независимите депутати. По реда на заявките – първо господин Гьоков поиска думата, след това сте Вие, господин Богданов. Заповядайте, господин Гьоков.

засяга 510 млн. европейци и 35 млн. канадци, както беше споменато и в докладите, премахва митата на 98% от продуктите в техния стокообмен. СЕТА трябва да бъде ратифициран от 38 национални регионални парламента в Европа. За България още през октомври 2016 г. предходния мандат, въпреки общественото неодобрение, българското правителство одобри това споразумение. Последва внасяне от страна на Министерския съвет в Народното събрание на Законопроекта за ратификация на това споразумение на 28 юни 2019 г. вече в мандата на това правителство и веднага водеща и участващи комисии – девет на брой, бяха спешени да го гледат на първо гласуване по най-бързия начин. Те в най-кратки срокове го направиха и, разбира се, преди всичко с гласовете на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване този законопроект, това споразумение. Само че, както чухте и видяхте от докладите на Комисията по труда, социалната и демографската политика, има пробив – тази Комисия предлага да не се приема Споразумението. Въпреки че Споразумението урежда правилата за търговия търговия между Европейския съюз и Канада и обхваща търговията със стоки и услуги, защитата на правата на интелектуалната собственост, обществените поръчки, защитата на инвестициите, разрешаването на спорове, институционални разпоредби и други, то няма как да не засяга социалната и трудовата защита на работниците и гражданите.

Съединените американски щати поутихнаха и се учудвам какво накара ръководството на Народното събрание да внесе този законопроект на първо гласуване в залата след седем месеца, и то тихомълком. Може би сте го закъсали откъм законодателна инициатива, може би, хвърляйки го отново в общественото пространство, се цели да се разпалят страсти и да се отнеме вниманието на обществото от проблемите и протестите, които тресат държавата, благодарение на това правителство. И в двата случая това гледане на Законопроекта днес е странно и смешно. Може би тук е мястото да спомена, че български граждани и граждански организации освен в протестите, се включиха и в европейската гражданска инициатива, която събра над 3,5 милиона подписа за спиране на непрозрачните преговори по двете споразумения – с Канада и със САЩ. Въпреки това управляващите подписаха, а сега искат и да ратифицираме Споразумението с Канада. Сега малко по същество. Ясно е, че парламентарната група на „БСП за България“ ще гласува против ратификацията на това Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада. Това не е изненада, защото БСП и парламентарната група на „БСП за България“ има много позиции по този въпрос, като всички до една са против това споразумение. Причините и мотивите за това са много. За мен основните са, че Споразумението накърнява интересите на гражданите и най-вече на хората на наемния труд, нарушава приоритета на публичните интереси над частните и като цяло ще се отрази негативно на икономиката на страната ни. Ще се опитам накратко да маркирам мотивите, които ме задължават да гласувам „против“ и да направя всичко възможно ратификацията на това споразумение да не се състои. Знам за всички аргументи на привържениците на Споразумението, че то не накърнява трудови и социални права на работниците, защото съдържало ангажименти и разпоредби по отношение на международни трудови стандарти, включително и към Международната организация по труда, и така правата на трудещите се българи били гарантирани. Също и че Споразумението дава възможност за прилагане на националните законодателства, в това число трудовите, че по отношение на социалното осигуряване на България има споразумение с Канада за социалното осигуряване и отделно с провинция Квебек, тоест осигурителните права на българските граждани, които работят в Канада, и обратно – на тези, които работят в България, са защитени. Аз твърдя, че досега чуждите фирми експлоатираха българите, когато емигрират да работят в чужбина, а сега, с това споразумение вече се създава възможност да ги експлоатират и в собствената им страна.

действаща на територията на България на основание на това споразумение, ще може да повдига въпроса, че това ще доведе до намаляване на печалбите. Тоест създава се възможност съдът да отсъди в тяхна полза. И друг пример ще дам. Ако правителството след подписване на Споразумението с постановление на Министерския съвет реши да увеличи минималната работна заплата, това също вече ще е проблем, защото ще е предпоставка за намаляване на печалбите на действащата корпорация на територията на България и тя би могла да се обърне към този наднационален арбитраж и да оспорва това. Ако някой може да ми отговори категорично, че това няма да стане, аз ще се съглася, че мотивът ми не е основателен. За мен това е проблем. Имам още няколко мотива, които трябва да спомена. Основният аргумент за подкрепа на Споразумението на вносителите и на поддръжниците му е, че ни Няма да цитирам данни, защото при внасянето на Законопроекта те добиха популярност, а и вече поостаряха, тъй като са за 2018 г. г. Тези за 2019 г., въпреки че не са излезли още, едва ли биха били по-различни. Ще спомена само, че през 2018 г. от стокооборота на България с целия този с Канада е под 1%. Даже някъде беше цитирано, че е 0,24%, което е четвърт процент от целия стокообмен на България. Не знам в икономическо отношение това споразумение какъв толкова бурен подем ще окаже за развитието на България. за развитието на България. Така че считам това за несъстоятелен аргумент към мотивите. Не знам дали все още подписването на Споразумението е обвързано и с отпадането на визите за български граждани за Канада,

Няма да се въздържа да спомена, че в последните 30 години броят на хората, на българските граждани, които посещават Канада в рамките на една година, е по-малък от 8000 души. Така че негативите от това споразумение, които ще ни се струпат на главата, едва ли си заслужават заради един такъв позитив, какъвто е отпадането на визите за български граждани за Канада. Мога да тръгна да се мотивирам и в посока на това, че Споразумението не налага някакви неща, които са извън правилата, за опазване на околната среда и безопасността на храненето. Например ще осигурим достъп в Европа и на нашата страна на генномодифицирани храни, което по никакъв начин не съответства на българското законодателство, а съм сигурен, че не съответства и на европейското.

и заявявам не само че не съм участвал, но не съм и чувал да са организирани дискусии по темата на институционално ниво за това споразумение. Такава фрапантна липса на обсъждане, на анализ и позиции оставя у мен, и не само у мен, а и в цялото българско общество, усещането, че няма никакво значение това добре ли е, или е зле за България, а трябва да се направи, защото някакви чужди интереси налагат това. Няма изследвания за ефектите от Договора върху държавата ни и върху Европейския съюз като цяло. Напротив, имаше някакво изследване на Министерството на икономиката, което беше предвидливо скрито,

договор, на това споразумение. Изключително опасни неща се опитват да се прокарат с това Всеобхватно икономическо и търговско споразумение. Знам и съм сигурен, че ако българският парламент ратифицира това споразумение, то ще бъде в ущърб на националните ни интереси. Спирам дотук и отново казвам, че представителите на парламентарната група на „БСП за България“ ще гласуваме „против“, тъй като сме национално отговорни. Ние смятаме, че най малкото трябва да защитим правата на българските на българските граждани, на българските работници и на България. Струва си да ги отстояваме с пълна степен, затова Ви

влизането в сила на Търговското споразумение с Канада ще постави под сериозна заплаха обществените услуги в Европейския съюз, включително и тези в България. Считаме, че ограничението на националните правителства да осигуряват ефективно правото на достъп до основни обществени блага като вода, здраве, енергия и други за сметка на корпоративни печалби на частни компании ще доведе до отслабване на институционалната среда в България и в Европейския съюз, както и до многобройни негативни социални последици в дългосрочен план. Освен това повече от 40 хиляди компании от САЩ са регистрирани на територията на Канада. Тези фирми по косвен път ще получат достъп до европейските пазари, което ще доведе до либерализация на пазара в области като здравеопазване, културни, пощенски услуги и води. Изразяваме загриженост, че част от естествените ресурси ще се превърнат в основни фактори за извличане на печалба, а ролята на социалната държава ще намалее. Либерализацията в тези сектори крие опасност голяма група хора да отпаднат от списъка на тези, които имат равен достъп до услугите. По същия начин са застрашени и от ограничаване свободата на комуналните услуги – производство и разпространение на енергия. Според текстовете на Споразумението всички услуги са предмет на либерализация, освен ако не се прави изрично изключение. Притеснителен момент е и фактът, че голяма част от лобистките искания на бизнеса намират място в търговските преговори и са включени като текст в самото споразумение. Ако те са успешни, все повече обществени сектори ще бъдат изложени на частна конкуренция, транснационалните търгове на предприятия, държавна собственост, ще бъдат задължителни, а приватизационните сделки ще бъдат възобновени при несправедливи за обществото и държавата условия. Ние имаме резерви и по повод отделни параметри на Споразумението с Канада относно публичните услуги, по-конкретно става въпрос за големи различия в стандартите и регулаторите за някои сектори между страните от Европейския съюз и двете страни, партньорки по Споразумението – Канада и косвено САЩ, което би довело до рискове по отношение безопасността на храните и някои други стоки. Откриват се възможности за засилване на вноса на ГМО продукти и към момента канадски фирми отправят към европейските страни запитвания относно промяна в законите, забраняващи вноса на определени видове такива суровини и продукти. Също така обществените поръчки в България и в целия Европейски съюз са застрашени да станат достъпни за всички северноамерикански фирми, което е тревожно за бъдещото развитие на бизнеса в страната ни. Във връзка с горното СЕТА ще доведе до отказ от национален суверенитет. Държавите могат да бъдат съдени и по въпроси, противоречащи на националното законодателство. По този начин, чрез наднационален съд, чужди инвеститори ще имат право да съдят европейските държави дори когато корпорациите преценят, че нови закони или промени в настоящите намаляват печалбата им, без значение дали въпросните промени целят защита на живота, здравето и благосъстоянието на гражданите. Недостатъчно подробно и ясно са разписани изискванията за спазване на трудовите стандарти и права. Няма достатъчни гаранции за защита на правата на потребителите при предоставяне на услуги от обществен интерес и правата на работниците, заети в тези сектори. Липсата на ясно разписана регулаторна рамка относно прилагането на тълкувателната декларация би попречило на нейното ефективно въздействие с цел превенция върху публичните услуги, както е декларирано в самия документ. Уважаеми госпожи и господа, глобализацията на световната икономика, либерализацията в сектори, които досега са били държавен приоритет, съсредоточаването на все повече пари в ръцете на все по-малко хора, ще се отрази негативно върху развитието на европейските страни. Неслучайно Германия и Франция дълго време не ратифицират този документ, осъзнавайки заплахите от СЕТА. Какво да кажем за неукрепналата икономика на България? В България 75% от фирмите са малки и средни, за тях в СЕТА няма нищо записано. СЕТА защитава големия транснационален капитал, а не българските производители. Застрашаването на безопасността на храните, ограничаването на националния суверенитет, многото неясни аргументи и бъдещи правни последици за страната ни, ни задължават, нас от ВМРО, като български патриоти да гласуваме „против“ така предложения Проект на решение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Богданов. Реплики към изказването на господин Богданов? Не виждам. Господин Гечев, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Още в самото начало искам да кажа, че досега сме абсолютно последователни при обсъжданията и гласуванията в различни форуми и институции този проектозакон, срещу който Българската социалистическа партия застава и няма да го подкрепи. Освен това, госпожо Председател, искам да обърна внимание, че между първо и второ четене ние ще внесем предложения за отпадане

първото. Имаме седем групи аргументи срещу подписването на това споразумение. Първият и особено важен аргумент, уважаеми колеги, е, че дори двете водещи икономики и водещи страни в Европейския съюз Германия и Франция, категорично отказват да подпишат Договора. В момента в парламентите на тези страни не текат такива процедури и не се предвижда в скоро време да има ратификация на тези договори – най-развитите страни в Европейския съюз. Към тях неподписали са Унгария, Словакия, Румъния, Полша, Холандия, Люксембург, Белгия, Кипър, Гърция, Словения, Литва и България. Половината не са подписали. Отново обръщам внимание, че двете водещи икономики – Германия и Франция, са преценили, че това е опасно за най развитите икономики на Европа, и не подписват. Втората група фактори са свързани с икономическите предимства, които би имал Европейският съюз, респективно Канада, от подписването на това споразумение. Тук има елементарна икономическа логика и не елементарни, а ясни икономически факти.

търговия със стоки – някакви си 75 милиарда евро, с услуги – 35 милиарда евро, припомням, при почти 19 трилиона щатски долара брутен вътрешен продукт – оборотът на целия Европейски съюз. Канада е с някакви си 110 милиарда евро, подписването на този договор не само с Канада не представлява никакъв икономически интерес за Европейския съюз. Това са дребни пари. За България това са под 100 милиона щатски долара – търговския ни оборот.

и ако тази малка страна по икономическа структура и конкурентоспособност е близо до голямата страна, кой печели повече? Разбира се, че малката страна. Това са азбучни истини. Така че Канада печели в пъти повече отколкото Европейският съюз. На трето място, подписването на такова споразумение няма да има еднакъв ефект за по-слабо развитите страни от Европейския съюз и силно развитите. Затова в първата група аргументи Ви казах: след като най-силните – Германия и Франция, не ратифицират, обърнете внимание, ние – чула жаба, че кон се кове… Най-слабо развитата европейска страна тича в коридорите на парламента за два часа да приеме на две четения. Много интересно усърдие?! Четвърта група аргументи. Искам да обърна внимание. Правилно отдавна отбелязваме, че всъщност въобще не става дума за Канада и Европейския съюз. САЩ оказват политически и икономически натиск, използват цялата си политическа и икономическа мощ върху Европейската комисия и страните членки да се подпише това споразумение, тъй като е въпрос на минути американските фирми да се регистрират в Канада или да използват поделенията си в Канада, за да извлекат икономически предимства от по-ниските тарифи. Това го вижда всяко дете не знам от кой клас – дали след шести или седми клас, но това е съвсем ясно. Искам да добавя и нещо много важно. Ако това е важно за САЩ, то е важно и за Великобритания. Великобритания излиза от Европейския съюз и отива на тясно икономическо сътрудничество с кого? Със САЩ. Срещу кого? Срещу Европейския съюз, срещу нас. Няма приятелство там. Приятелството си е приятелство, когато става дума за пазарна конкуренция и за печалби, сиренето е с пари. Въпросът е дали европейска България застава на страната на Франция и Германия, или застава на страната на САЩ и против собствените си интереси. За това става дума. Великобритания… Канада къде се намира, уважаеми колеги? Някой да е чул, че тя е в британската общност? Че там командва кой? Кралицата на Великобритания. Така че ние не само ще вкараме вълка в кошарата – САЩ, фирмите през Канада, но ние ще дадем допълнителни предимства на Великобритания и на цялата ѝ мощна колониална на практика икономическа система. Канада, Австралия, Нова Зеландия, освен че ще имат специално споразумение с Европейския съюз – Великобритания, те ще влязат през Канада с другите отстъпки, които имат. които имат. На пето място, няма никакви гаранции според експерти, юристи, икономисти в Европа и извън нея, че ние имаме пълни гаранции за ГМО и фракинг. Ако имаше пълни гаранции, нямаше Великобритания – нейният парламент наскоро взе решение: забранява фракинга със закон във Великобритания. Това не е поради някакви други причини. На шесто място, съдебните спорове, което притеснява бизнеса в Европа. Няма да се решават съдебните спорове в България, да кажем, ако тук оперират така наречените канадски фирми. Те може да са и виетнамци, регистрирани в Канада, те са канадска фирма. Как ще оперират те в България и кой ще решава съдебните спорове между нас – българските фирми, и тях, които оперират в България и казано е – извън България? Това ще направим. Затова Франция и Германия не искат да подпишат, защото много добре знаят къде ще се решават арбитражите и кой ще решава в тези арбитражи. На седмо място, има политико-икономически и геостратегически причини. В Европа се засилва какво влияние? Не е ли ясно, че Франция и Германия поемат курс на по-голяма независимост от Съединените американски щати? Партньорство с Щатите – да, велика страна, високо развита икономика, но тук няма място за приятелство, тук битката на икономическия терен е жестока. Франция и Германия поемат курс на повече Европа и по-малка зависимост от Съединените американски щати, в това число и във военно-икономическо отношение. Така ли е? Така е. Е, тогава ние каква позиция заемаме? Къде сме ние? Ето го списъка тук. По-развити от нас страни в Източна Европа са на страната на Европа. Най-развитите страни на Европа са си за Европа. Естествено е, че Франция и Германия искат те да си управляват собствения дом, а да не изпълняват само по телефона нарежданията от Вашингтон. Това е напълно разбираемо. Възниква въпросът: какво ще бъде нашето решение в този случай? Ние сме за повече Европа, по-голяма независимост на Европа, по-ясно по-ясно защитаване на икономическите интереси на Европа в световното стопанство, защото например като го свързвам с това гласуване, съм изумен. Нашата министърка на енергетиката рапортува от Вашингтон какъв щял да бъде делът на доставките на газ отнякъде. Извинявайте, какво става тук? Да беше изчакала малко, да се върне в София. Кой ще взима решения например за нашите енергийни доставки вътре в Европа или извън нея? Кой ще взима тези решения? Във Вашингтон ли? Те да не би да ни питат каква им е тяхната енергийна структура? Те питаха ли българския парламент откъде се снабдяват? От Венецуела – 25% имат проблеми там? От Близкия изток са много зависими, защо не се изнесат от Близкия изток да не са толкова зависими според българите? Питат ли ни Конгресът на Съединените щати как си структурират доставките? Не.

Колеги, ще се опитам много накратко да се спра на хронологията на този закон, на тази ратификация, защото тя има 4-годишна история. Честно да Ви кажа, нямам спомени други подобни с такъв дълъг срок на изчакване, защото явно ратификацията не е като всички останали ратификации, които бързаме и ги претупваме на две четения в залата. Много накратко като хронология. През 2016 г. българското правителство взема решение на неприсъствено заседание за подписване на СЕТА – 2016 1 юли 2016 г. председателят на Комисията по устойчиво развитие в Народното събрание на Унгария с писмо моли българския парламент да не подкрепя подписването на това споразумение. 5 юли 2016 г. народният представител Велизар Енчев внася в ръководството на Народното събрание срещу Споразумението Декларация, по която няма никакво движение. На 7 юли 2016 г. на заседание на Корепер в Брюксел представителите на България и Румъния подкрепят Споразумението. 20 юли 2016 г. Комисията по икономическа политика изслушва „Солидарна България“ и разглежда позицията на унгарския парламент във връзка със СЕТА. На 21 юли 2016

да съгласува с Народното събрание позицията си за заседанието на Европейския съюз през септември 2016 г. Никакво движение! На 23 юли 2016 г. пристига писмо от председателя на парламента на Гърция, в което той информира, че е сформирана Комисия във връзка със СЕТА и негативно становище за същата. 7 септември 2016 г. Комисията разглежда Проект за решение на БСП и АБВ във връзка със СЕТА. На 14 октомври 2016 г. Конституционният съд на Германия разрешава на правителството да ратифицира СЕТА – 2016 г. – четири години Германия отказва ратификацията му. На заседание на 30 октомври 2016 г. в Брюксел е подписано Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, и Канада. април 2018 г. Конституционният съд на Република България излезе с решение по питане на президента Радев, че СЕТА може да се приеме от българския парламент с обикновено мнозинство. юли 2018 г. австрийският президент отказва да подпише Ратификация от парламента, договор със СЕТА, като е обявил, че ще изчака решението на Съда на Европейския съюз, който е сезиран от Белгия относно съвместимостта на системата на арбитражите по СЕТА. Между другото, решението на съда излезе и е положително.

държави, някои твърдят, че 14 държави са го ратифицирали. Къде бързаме пред вятъра? Германия и Франция четири години отказват да го ратифицират. Тръмп, вземайки властта в Щатите, категорично отказа споразумение Америка – Европейски съюз. Кому е нужно всичко това, след като, за да влезе в сила, тоест да се ратифицира от 28 държави, а беше казано, че някои парламенти като валонските също трябва да го ратифицират, къде бързаме пред всички пак? Защо не намерим най-елементарната логика – никога да не впрягаме каруцата пред коня? Дайте да изчакаме. Изчакайте малко! Огледайте се, ослушайте се! Кому е нужно всичко това? От 2016 г. Германия, Франция и още други големи държави отказват ратификацията му.

Това, което можем да направим, е да поискаме да мине на две четения. Да, ние ще вкараме между първо и второ четене предложение да не се ратифицира – да се отложи ратификацията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев. Реплика? Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кънев, под формата на реплика искам да Ви задам един въпрос. Вие като председател на Комисията по икономическа политика може ли да обясните от тази трибуна какво наложи така спешното вкарване на този законопроект? Преди малко в изказването си заподозрях няколко неща. Да се отвлече общественото внимание от проблемите на държавата към един друг проблем. Защо точно в този момент искаме и бързаме да ратифицираме, след като сме го бавили седем месеца?

Министерският съвет прие и го прати в парламента. Истината е, че след това влязохме в доста тежка законодателна програма. Джема Грозданова ме гледа укорително. Всеки един председател на комисия има определен лимит

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Внимателно слушах и следих целия процес, който беше описан, повече от няколко години говорим за този въпрос. След като чух двете страни на залата – и лявата, и дясната, мисля, че отново се появява един повече геополитически, външнополитически проблем, а не толкова икономически, каквото всъщност е споразумението между Рядко споменавам имена на колеги. Мисля, че и сега няма да го направя, но ще кажа няколко контрааргумента на това, което чух. Господин Гечев, Вие говорите за Франция и Германия така, все едно те никога не са участвали в преговорите по целия процес в рамките на Европейската комисия и в рамките на Европейския съюз. Това споразумение е подписано от всички държави членки, но не е ратифицирано от всички държави членки. То действа временно, то е в сила в сферите, в които Европейският съюз има изключителна компетентност. В сферите, в които има национална компетентност, ще започне да действа, когато бъде ратифицирано от всички държави членки. Няма да казвам колко са на брой, въпреки че Великобритания, както стана ясно, го е ратифицирала. Да кажем, че след утрешния ден те ще са общо 27 държави членки. Господин Гечев, отново към Вас. Преди доста години, когато бяхте вицепремиер, Вие чрез тази политика на протекционизъм извадихте не само София на улицата, но и цяла България. (Частични Чух Ви, че ще внесете предложения между първо и второ четене на Законопроекта. За съжаление, нямам какво да кажа срещу това, защото нашият Правилник го позволява. Нека не забравяме, че това е международен договор, който вече, както казах, до голяма степен е в сила. Вие може да направите предложение само в едната страница, която е всъщност второто четене на Закона и в която пише: „Член първи. Ратифицира споразумението“. Вие ще предложите промяната: „Не ратифицира споразумението“. Това е всъщност желание от Ваша страна на отхвърляне на Законопроекта. Ако Вие имате волята и гласовете да отхвърлите Законопроекта за ратификация, може да го направите и днес. Няма нищо лошо в това. Ние ще изчакаме още три дни за предложения между първо и второ четене. мен е една правна несъстоятелност както на Вашето предложение, така и на нашия Правилник. Сега не знам, дали ще ме слушате повече, но ще кажа още няколко неща.

Доказването на Европейския съюз като фактор на световната сцена беше един от въпросите, които се обсъждат дълги години. В този въпрос всъщност има роля и всяка една държава членка, каквато е и България. Вярно е, че днес не само България е различна, а е различен и целият свят. Не са същите отношенията в международния и правов ред, каквито имахме преди няколко години. Както вече казах и тук ще кажа нещо, което сигурно очаквате да чуете, че тенденцията на изолация и на протекционизъм не е само запазена марка на Вас като опозиция, а и на много други държави, а те са вече и доста големи. Всъщност все още няма достатъчни последствия от тази политика в световен мащаб. За Европа Споразумението е важно поради тази причина – СЕТА е първото Всеобхватно икономическо споразумение, подписано от Европейския съюз с високо индустриализирана държава – западна държава. То е едно от най-амбициозните търговски споразумения на Съюза и съответства изцяло с визията за бъдещото развитие на Европейския съюз. Вероятно Вашата визия за него не е такава, както и за България. Това споразумение е възможност да опровергаем евроскептиците. Мисля, че това е важно, които са поддръжници на тезата за намалялата сила на Европа, на отслабената роля на Европа, на нарушената трансатлантическа връзка. Това е дебат, който в момента върви искаме ли ние такъв вид политика, или не искаме? Това е ключово и като сигнал за конкурентите ни, че Европа има ясна амбициозна визия за бъдещето си, че е силна, че има рефлекси, не е по-малко способна и конкурентна, отколкото беше преди време. споразумението между Европейския съюз и Канада ще увеличи нашата роля в глобален план и, както казах вече, въпросът, който стои пред нас при тази ратификация, ако се случи днес или на следващо заседание, това е каква е визията на българския парламент за България и за Европейския съюз, искаме ли България и Съюзът да се изолират, или това е в пряк разрез на нашия интерес, искаме ли да развиваме отношенията си и търговията свободно въз основа на ясни правила, или не искаме. Аз мисля, че този отговор го дадохме преди много години, още преди да влезем в Европейския съюз, и сме направили така, част от Вас са работили в тези години, аз, защото съм по-млада и некомпетентна, не съм, но ние сме тръгнали по този път по свой собствен избор и Вие много често подчертавате това, че имате своята роля в този процес – да живеем в условията на свободен пазар, да има голямо доверие, по голямо доверие и да се обвързваме свободно с държави и общества, които да избират да живеят по същия начин, защото има и друг избор. Затова моят основен аргумент в подкрепа на Споразумението е, че то създава конкретни икономически възможности за България при минимален риск с по-обстойни правила при защита на националния ни интерес. Вие мисля, че не смятате така. Нека да имаме възможност за конкурентоспособност, да имаме възможност да разгърнем потенциала на българската икономика, за което доста партии от опозицията имат желание. Няма да скрия факта, че по този начин всъщност ние ще задълбочим и нашите контакти с Канада, която е основен съюзник от НАТО и един от най-близките стратегически партньори на Европейския съюз. По този начин ние ще увеличим влиянието както на Съюза, така и на България, според мен. Няма да влизам в хронологията на приемането и на подписването, но пак ще кажа: част от Споразумението вече е в сила 2017 г., септември месец, и според всички статистики, които досега са правени, обменът между България и Канада в този период на близо две години се е увеличил с 29%. Ако това за Вас няма значение, нека да няма значение. Ще кажа отново държавите, които са го ратифицирали. Те са от различен мащаб – и малки и големи, и източни и западни, и северни и южни, централноевропейски. Най-важните не са, господин Гечев… Във Франция в Националното събрание ратификацията е минала с положителен вот, сега е в Сената. В Германия, както казахте, конституционният съд се е произнесъл, че има възможност за разглеждане. Вярно е, че не е разгледана, но Вие винаги сте ни критикували за това, че ние сме се водили по големите в Европейския съюз, нямаме ли право както парламентът, така и което е да е правителство да вземе собствено решение? Мисля, че имаме. решение? Мисля, че имаме. Не изброих държавите, но ще ги кажа: Австрия, Хърватия, Чехия, Словакия, Дания, Естония, Литва, Латвия, Финландия, Малта, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство, колкото и да критикувате това тяхно решение, от наша гледна точка, разбира се. Друго, което трябва да се каже, е, че Споразумението предвижда възможност всяка от страните да излезе от него, ако има такава необходимост както българският парламент ратифицира, така може с гласуване и да денонсира това споразумение. Чухме много въпросителни още от самото временно прилагане от 2017 г. за ГМО продуктите, за шистовия газ и за това, че ще бъде накърнен нашият суверенитет. Аз бих определила тези заключения като грешни и смятам, че не е добре осмислено това, което пише в Споразумението, то наистина е много голямо по обем. Накрая, няма как да отречем, всички Вие го потвърждавате, и аз пак казвам, че ако имате волята и възможностите да отхвърлите Споразумението, ще го направите, но смятам, че голяма част от Вас не смятат това, което говорят от трибуната. Канада като богата, голяма по територия страна, силна държава, въпреки сравненията с брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, със сигурност влияе върху световната икономика, има дългогодишни традиции и най-вече върховенството на закона и развитата им демокрация, защото никой това не може да го отрече, което ние твърдим, че са наши общи ценности. Нека да се стремим към тези ценности и нека да не се страхуваме от конкуренцията, защото смятам, че всяка конкуренция води до по-добри резултати. Асоциацията на индустриалния капитал в България, както казахме, го е подкрепила. Ако това няма значение – добре. И накрая: в Споразумението, когато бъде осмислено и прочетено, се вижда и се чува, че в него има гаранции за нашето суверенно право както да законодателстваме в собствената си държава, така и да прилагаме националните си закони.

Второ, Вие говорите тук за големите страни, че в едни случаи били „против“, в други били „за“. Вашият проблем е, че Вие никога не сте казали „не“ на предложение, идващо от Вашингтон по всякакви проблеми! Вие даже заставате срещу Франция и Германия тогава, когато ще нарушите телефонното обаждане от Вашингтон. И сега оттам рапортуват пак Вашите министри. Ами освободете се малко бе! Вие сте избрани тук не от гражданите на Съединените американски щати и техните корпорации! Тук сме избрани от българи да защитаваме българските интереси.

Ама уважаеми колеги, Вие правилно избрахте финансовия екип на Виденов – Димитър Радев е заместник-министър на финансите, Митко Костов беше министър на финансите, Вие ги избрахте, в това число и Вие лично, да управляват БНБ! Защото са добри. Приятен ден! Благодаря, уважаеми господин Гечев. Господин Гърневски, заповядайте. Трета реплика – добре, господин Зарков. Господин Гърневски, като излизате, такова оживление настава, че направо трябва да се радвате, че имате толкова фенове. СПАС че все още и след днешния вот те има! (Смях в ГЕРБ.) Реплика към госпожа Грозданова. Прави са хората, Вие не можете да се мерите с тяхната квалификация, особено с тази не на професор, а на академик Гечев, влязъл в историята на България, на Европа и на света с най-тежкия фалит, донесен на една държава като България. И когато той днес Ви говори за втори октомври 1996 г., защо не му припомните, че точно в този период – 1996 г. доларът се беше устремил към такава височина спрямо българския лев? Говори Ви за януари 1997 г. в какво общество сме влезли. Ами тогава влязохме действително – една пенсия – 3 долара.

Става въпрос за целия Европейски съюз, както Вие го казахте. Обяснете им на тези хора за какво става въпрос. И, второ, не желаем да слушаме хора, които са донесли най тежките фалити на България! Историята ги е отхвърлила, те пак се бутат в нея. Благодаря, господин Гърневски. Господин Зарков, заповядайте за трета реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След предната реплика съм длъжен първо да заявя, че намирам за изключително заслужаващ уважение както начинът, по който Джема Грозданова защитава нейната идея и Законопроекта, така и начинът, по който професор Гечев и БСП се противопоставят. Това е дебат, който върви из цяла Европа. Той е сложен, има различни гледни точки и нека да не ги принизяваме по най-долнопробен начин, защото въпросите, които се поставят, са много важни и са за бъдещето! Взимам реплика, за да кажа, че така както ГЕРБ последователно бута напред този договор, така ние последователно се противопоставяме и имаме причини за това.

Има различни визии, има много опасности, изразявани във всички общества и в Европейския парламент по отношение на СЕТА, защото освен въпросите, които Вие задавате, уважаема госпожо Грозданова, и за които ние се опитвахме да дадем отговор по отношение на конкурентоспособността и икономическите последици от това от това споразумение, то поставя следните въпроси. Искаме ли на глобално ниво и в Европейския съюз политиката ни и решенията да се взимат от избрани мнозинства или от анонимни корпорации? Искаме ли светът да продължи да се развива така, че имащите много да имат още повече, а нямащите нищо непрекъснато да се увеличават? Искаме ли да виждаме как природата в глобален аспект бива смазана от един икономически модел, който иска все повече и повече – все повече производства, все повече консумация и така до безкрай, въпреки че ресурсите са ограничени? С други думи, на прага на новото десетилетие пред целия свят е поставен въпрос, свързан с промяна на цялостния икономически модел, и всички основни икономически фактори работят по този въпрос.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не чух нищо твърде конкретно, за да мога да дам и конкретна дуплика. Явно се засягате политически. Щом се засягате, значи има причина. Ще направя паралел с една друга глобална политика, която ние не подкрепихме, а именно Пакта за миграцията на ООН и сега се оказва, че в новия състав на Европейската комисия и новата бъдеща политика за миграция в Европейския съюз на нас това ще ни бъде проблем. И се опасявам, че ако не направим или ако направим така, че да не ратифицираме Споразумението между Европейския съюз и Канада, ние отново ще докажем, че вътрешнополитически някак си по международни въпроси не се разбираме. И пак казвам, тук не е толкова въпрос на икономическо въздействие на Споразумението върху България, тук е въпрос на това накъде вървим и къде отиваме. Така че, ако има възможност и желание от целия състав на българския парламент, нека по-често да говорим по тези въпроси в залата, нека да не се обиждаме кой какъв е, какво е учил, какво е завършил, на кого е преподавал, защото Вие не знаете нито какво съм чела, нито какво съм завършила. (Реплики.) Да, няма нищо лошо в това. Най-голямата обида към мен е, че съм лекар. Мисля, че

(БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене, защото неколкократно се обръщахме към Вас с призиви да се спазва редът в Народното събрание, да не се използва такъв език, какъвто тук употреби за пореден път господин Гърневски. Той си позволи неговите лични настроения кой да слуша и кой да не слуша, да ги изкаже от тази трибуна. Това е негово лично мнение. Ако не иска да слуша някого в тази зала, той е свободен да излезе, но тук всички са народни представители, избрани от суверена, избрани от българския народ, и всеки един български народен представител има право да е на тази трибуна

този процес в парламента! Благодаря Ви. обида в изказването на господин Гърневски. Процедура. Господин Недялков, само една минутка, процедура има господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на работното време до приемането и гласуването на настоящата точка. Благодаря.

приключване работата на парламента, която е до 14,00 ч., това ще бъде извън Правилника на Народното събрание. Не следва да се допуска прегласуване и изобщо работа на Народното събрание след 14,00 ч., тъй като не е гласувано удължаване на работното време! (Реплики от ГЕРБ.) Не допускайте това в нарушение на Правилника. Благодаря. Господин Попов, имаше процедура по гласуване за удължаване на работното време. Тя беше… (Реплики Процедурата е гласувана и Вие преди тази процедура за прегласуване поискахте поименна проверка. Имаме процедура по прегласуване, която беше приета. ФИЛИП ПОПОВ